Продължаваме заседанието. Има записано изказване на госпожа Караянчева. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Темата за машинното гласуване я дебатираме вече доста дълго време и всеки се опитва да каже, че ние от ГЕРБ не искаме машинно гласуване. Нищо подобно, още повече че правителството гласува едни 70 млн. лв., които да бъдат ясно и категорично дадени единствено и само за машинно гласуване. Защо обаче предвидихме и хартиена бюлетина? При първото четене на Законопроекта имах възможност да се обоснова с много и различни аргументи. Тук ще повторя един-два, а ще вметна и един нов. Машините, колкото и да са добри, могат и да блокират, и да се развалят. Какво правим, ако една машина в някое отдалечено селце се развали? Откъде ще я намерим и колко време ще ни е необходимо да я доставим до това селце, за да може изборният процес да продължи, за да може да не ограничим правото на глас на тези хора? на тези хора? Всички казвате, че търсим широка представителност, търсим широка обществена подкрепа, в парламента да има повече представители на повече политически сили и да има по-голяма легитимност. По този начин ние не ограничаваме ли тези хора, които се намират там? Второ, имаме машина, която е в изборна секция. Влиза възрастна дама, която трудно се справя с гласуването. която трудно се справя с гласуването. Блокира машината или не може да се оправи в продължение на 5, 10, 15 минути. Кой ще помогне на тази дама да гласува? И къде отива тук тайната на вота? Отвън чакат млади хора, които са, разбира се, нетърпеливи, които са на „ти“ с техниката и много бързо могат да гласуват. Защо да лишаваме българските граждани от възможността да избират? Някой беше казал, че ние, поставяйки хартиена бюлетина, предопределяме вота и гражданите няма да посегнат към машините. Нищо подобно. Който иска, ще гласува на машина, който иска, ще гласува с хартия. Само че много лесно се говори от парламентарната трибуна и изобщо по медиите, че – видите ли – липсата на машини щяло да опорочи вота, щял да се открадне вотът. Уважаеми колеги, и предния път Ви казах: направете програма, която наистина да гарантира добро развитие на България, да убедите избирателите, че наистина тази програма може да бъде полезна за тях. Използвайте аргументите в полза на хората, в полза на техния по-добър живот. Оправданията с манипулирани избори и това, което се говори дори от сили извън парламента… Разбира се, понякога наистина има и манипулации, но тези манипулации могат да бъдат отстранени само с добрата воля на народните представители тук. Затова е важно да дадем възможност и да не ограничаваме вота на българските граждани, като сложим и хартиени бюлетини. Хартиената бюлетина дава и спокойствие на някои от нашите граждани, че могат да упражнят вота си, защото много от тях, като разберат, че има само машинно гласуване, ще се притеснят и няма да отидат да гласуват. Някой тук ми обяснява как на банкомата си теглили парите. На банкомата този човек има цялото време през целия ден, може да стои и 25 минути пред автомата. Само че пред изборната урна чакат още 50, 60, 100 човека. Притеснението му ще бъде огромно. Няма му ще бъде огромно. Няма да се повтарям от изказването ми на първо четене, но това са част от моите аргументи, от аргументите на моята парламентарна група в полза на това гласуването да бъде смесено – и с машини, и с бюлетини. Още един път повтарям, че ние от ГЕРБ не сме против машинното гласуване.

Уважаема госпожо Караянчева, това, което казахте, не отговаря на най-важния и съществен въпрос. Това показват докладите на ЦИК, докладите на Обществения съвет, докладите на неправителствените организации: когато позволим да има два паралелни вида избори – с хартиени бюлетини и с машинно гласуване, обезпечаваме допускането на редица технически грешки. Как ще отговорите на онези български граждани, на които не са отчетени резултатите от машинното гласуване при прехвърлянето в протоколите? Искам да Ви обърна внимание, че миналата година имаше специален доклад и той каза: когато се прехвърляха резултатите от машинното гласуване и се сумираха с резултатите от гласуването с хартиените бюлетини, се допуснаха над 40% грешки, където имаше такова двойно, паралелно извършване на избора. Всички тези български граждани не получиха адекватния резултат, за който гласуваха. Ще Ви дам един пример. В момента пред мен е сканираният протокол от секция 80 в 23 избирателен район – София. Отчетените резултати от машинното гласуване при прехвърлянето в протокола са коренно различни. Какво правим с тези български граждани? Когато говорите за отдалеченото селце и когато говорите за възрастните хора, които няма да се справят, именно там е ролята на изпълнителната власт. От шест години прехвърляме топката и все не се случват нещата. Тези машини трябва да се направят демонстративно в рамките на кампанията как се гласува. Има обучителни клипчета, с които Централната избирателна комисия през миналата година не обезпечиха информираността на българските граждани. И това предопредели

Превишихте времето си. Смисълът на Вашите примери, които привеждате, е един и същ. Разбрахме. Господин Иванов – втора реплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Караянчева, моля да ни отговорите от трибуната кога сте искрени когато казвате, че искате машинно гласуване, или когато говорите за манипулации, защото мисля, че второто е доста по-вярно. Именно затова искаме 100% машинно гласуване, защото тези манипулации са това малко камъче, което обръща колата. Вашата загриженост за малките населени места можете да прочетете Изборния кодекс. Там пише, че в секции под 300 души се гласува с хартия. Така че не ги мислете тях. Малките населени места ще гласуват с хартия. (Реплики.) Ние говорим за тези секции, където се гласува, госпожо Караянчева, масово. И където ще стане хаосът, когато започнат да броят кой е гласувал с хартия, кой е гласувал с машина, какво се е случвало. Обяснете и на тези, които гласуват после за местна власт, където не им се отчитат преференциите на хартиеното гласуване, госпожо Караянчева. Това искаме да разберем – кога сте искрени,

Уважаеми госпожо Председател, господин Председател! Госпожо Караянчева, ще бъда максимално кратък, за да отправя една забележка. Всичко това, което казвате, е така, обаче пропуснахте нещо много важно. Защо лявата част искат машини? Макар че в света има един печален опит. Това е изборът на президента Мадуро Венецуела. Един милион фалшиви гласове, и то с машини – с нищо друго, и то благодарение на руските хакери. Милите си мислят – говоря от лявата част и средната част тук от ДПС, че ще дойде втори 9 септември. Миналия път 9 септември дойде с руските автомати, а този път те си мислят, че ще дойде с руските хакери. Това е цялата представа за бъдещето и оттук нататък да владеят страната по онзи руски, болшевишки манталитет. Това е, целият този дебат оттам отива. Машини, руснаци, един президент Ру Радев, който е с руско управление,

Дуплика – госпожо Караянчева, заповядайте. От машината излизат отрязъци, които ще бъдат преброявани и сверявани с това, което постъпва като информация от протокола. Другият протокол, който ще бъде от хартиените бюлетини, по същия начин ще бъде проверяван. Има бюлетини, има протокол, Разбира се, няма как в малките селца да се интересуват толкова много какво им казва ЦИК. Като казвам малки селца, имам предвид не селца с под 300 души, които имат право на гласуване, а селца, които имат и 1000 човека в избирателните списъци. А пък, господин Касабов, подкрепям това, което казахте. Благодаря.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги, правя процедура по прекратяване на дебатите по този член. Мисля, че се чуха достатъчно мнения,

А, извинявайте, господин Ерменков.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 Защото тук в момента се разиграва недостойна за българските граждани сцена на лицемерие от едната страна, в която уж се говори за машини, но в общи линии се прави опит те да бъдат премахнати. Не мога да разбера това лицемерие?! Защо не станат от тук и да кажат: ние сме против машините, дайте да гласуваме само хартиено? И нещо, което е още по-лошо – правят се внушения, които не мога да разбера защо даже и председателката на Народното събрание ги прие?! Давам основание защо трябва да продължат изказванията. Много моля, не ме прекъсвайте! (Шум и реплики.) И председателката на Народното събрание също се присъедини, и ако някой народен представител не представлява държавата, то първият, който е в нея като председател на парламента, би трябвало да е наясно какво означава намеса на чужда страна, обвинение в намеса на чужда страна в изборен процес от трибуната на парламента и съгласието с това нещо от председателя на този парламент! Така че, ако мислите, че в момента трябва да прекратим изказванията и да останем на тази нота, може да продължите! Това е Вашият стил, Вашият начин на работа, Вашият начин на затваряне на устата на опозицията, Вашият начин на криене от истината! Но това няма да Ви спаси от онези, които са отвън! Казвам Ви го съвсем сериозно. И затова нека да продължим разискванията, дано Ви дойде акълът в главата. Благодаря Ви. (Шум и реплики.) Режим на гласуване за направеното процедурно предложение за прекратяване на разискванията. Гласували

Господин Председател, дами и господа народни представители! Не подкрепих това предложение на Корнелия Нинова и БСП и ще кажа защо. Защото този изборен кодекс, въпреки промените в последните години, беше сътворен от БСП и Мая Манолова, която тогава беше народен представител от БСП. И всички внушения, които правят колегите от БСП, че благодарение на този изборен кодекс има манипулации, няма демократичност в гласуването – те трябва да носят отговорност.

когато трябваше да избираме омбудсмана Мая Манолова, не гласувахме машинно с пултовете, а гласувахме с бюлетини и изборът беше демократичен и честен за Вас и тя стана омбудсман? Защо не гласувахме от пултовете, а гласувахме бюлетинно? Нима това беше фалшив избор за Вашия кандидат от БСП, който стана омбудсман? Това искам да Ви попитам: какво Ви пречеха бюлетините тогава, защо не гласувахме машинно от пултовете? Защото Вие говорите това, което Ви отърва на момента, а не говорите това, което трябва да бъде постоянна позиция

Благодаря, господин Председател. Аз не вдигах ръка, за да попреча на колегата Ангелов да се изкаже, а вдигах ръка за прегласуване. Моля за процедура по прегласуване. Благодаря Ви.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Председател, представители! Ще направя две процедурни предложения. Първото – да прекратим днешното заседание; и второто – да продължим утре с разглеждането на Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Несъгласни с предложенията? Заповядайте.

Сега започнахте да искате. Очевидно нещо се е променило през последните три часа. Аз лично имам своите предположения точно какво се промени, но стъпвайки на Вашите собствени доводи досега, че Изборният кодекс е важен, изборите очевидно, господа управляващи, наближават. Отлагането в момента, точно тази вечер, според мен не е в интерес на парламентаризма. (Силен шум и реплики от ГЕРБ и ОП.) Сега е моментът да си изясните всъщност какво искате. Искате ли да носите отговорност за това, което правите, и ако искате, я понесете тази вечер. Искате ли да се изнесете по терлици в момента, защото това също е въпрос? (Шум и реплики от ГЕРБ и ОП.) Между другото, като човек с опит в парламентарния живот във всякакви ситуации, Ви казвам, че по-достойно е да си завършите работата. Благодаря. Аз не чух мотивация защо точно

Сега подлагам на гласуване следващото предложение на господин Ципов за продължаване на Законопроекта за промяна…

за продължаване на обсъждането на точката за Изборния кодекс като първа точка в утрешното заседание. ХАМИД ХАМИД

Благодаря, господин Председателстващ. Уважаеми колеги, извинявайте, че Ви връщам, но имаше колеги, които не успяха да упражнят своето право на глас. Затова искам процедура за прегласуване. И нарушихте Правилника, господин Председател. По втората процедура, която направи господин Ципов, аз имах правото на обратно мнение

Заехте ли местата си? Режим на прегласуване. Всеки трябва да заеме определеното си място – седнал, ако обичате.

Моля, квесторите, обърнете внимание на хората, които вдигат ръка. Чакаме господин Славчо Атанасов и господин Колев.

нямаше възможност за прегласуване на предложението на БСП за въвеждане на машинното гласуване, системата е отчела моя глас за отрицателен. Затова заявявам положителен вот и да влезе в стенограмата. Благодаря, господин Председател.